godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pošto se rukovodimo satom koji je ovde u sali i koji je u celoj Narodnoj skupštini istovetan, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace svoje identifikacije kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 199 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Podsećam vas još jednom da je vreme predviđeno za glasanje 15 sekundi.Zaustavljam glasanje.Glasalo

načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na član 7. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđen Bajrami.Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nije prihvatio amandman, sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman, sa ispravkom, nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.Stavljam

amandman.Podsećam vas da je članom 13. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predloga zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

četiri.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

odluke.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

odluke.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na odlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za

i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020.